da odgovori?Ja molim sve koji misle da mogu da vode sednicu, ovako kako je danas, da dođu ovde i da vode, da daju reč onda kada misle da treba da dobiju reč. Ja moram ministru da dam da odgovori na ukupno pet pet replika, a onda da otvorim novi krug replika vas sa poslanikom, reći ćete mi na koga mislite. Da

Znate šta, ja nemam nameru da izazivam bilo kakve polemike. Sve ono što sam govorio, govorio sam zbog toga što mislim da nije u redu da četiri godine nakon potpisivanja tog sporazuma o regionalnom predstavljanju sada, kada na osnovu tog sporazuma dokument dođe u parlament, ispada kao da ispada kao da je to sada neka revolucionarna promena i svi se čude kako je taj dokument uopšte došao na dnevni red. Govorim o strankama koje su vodile pregovore u to vreme, a to da li ja, ne prebacujem odgovornost ni na koga, rekao sam, ja sam ministar spoljnih poslova, zadužen sam za sve što se dešava u spoljnom delu. Zato sam ja potpisao. Ja nisam mogao da budem prisutan na potpisivanju ovoga, ali sam sa druge strane potpisao ovaj drugi dokument o kreditu, jer sve to spada u resor ili nadležnost spoljnih poslova.Ko odbija odgovornost za sve ono što je bilo? Znate šta, ja ne mogu da odbijam odgovornost, jer sam ja ovde od 1992. godine. Ja sam odgovoran za sve, ali niste vi ti koji procenjujete moju odgovornost, vi, već to radi Posle naše zajedničke vlade, mi danas kao stranka, kao poslanička grupa, imamo više nego sve vaše poslaničke grupe koje su nastale iz jedne stranke,

nisam bilo koga vređao. Ovo što ste vi danas rekli da je Tadić nas vratio u život, molim vas da to više ne koristite, jer zaboravljate

Nemojte sada da govorite o tome da ste vi nas vratili u život. Ja sam bio kod tadašnjeg predsednika Tadića. Bili smo samo Miodrag Rakić i ja te noći, nikoga nema i sada ste vi nas vratili u život. Ne, mi smo vama produžili život.Mi smo korektni partneri i nemam nameru da polemišem dalje o tome. Ja govorim o suštini ove teme. Ova tema je danas aktuelna zato što se pokušava kroz ovu temu reći da ova Vlada Srbije priznaje praktično Kosovo kao državu time što je potpisala Sporazum o fondu za zapadni Balkan. Moj odgovor je bio jasan Sporazum je potpisan na osnovu dogovora koji je postignut u vreme Vlade Mirka Cvetkovića i tadašnjeg dogovora predsednika Tadića sa raznim međunarodnim faktorima o dijalogu u Briselu.Na osnovu toga, ništa se dalje od toga nije otišlo, ali je realnost takva da sada i taj dogovor o zvezdici i fusnoti, i fusnoti, gotovo da ne postoje kao problem, jer Kosovo se više nigde ne prihvata, niti se poziva, niti se prijavljuje sa zvezdicom i fusnotom. A mi, nažalost, imamo realnost da oni izglasaju to i bez bilo kakve saglasnosti Srbije. Tako da, mislim da jesu problemi mnogo ozbiljniji nego što predstavlja ovaj sporazum, nego što predstavljaju zvezdice i fusnote, a misli se da će Srbija da pristane na razne ultimatume, zbog toga što neće biti otvorena neka poglavlja.Mi otvorena neka poglavlja.Mi smo pokazali da ne pristajemo na takav princip i valjda je to vama jasno, da ćemo mi voditi doslednu politiku kada je reč o Kosovu i Metohiji. Mislim da bi to trebalo trebalo da bude podržano naravno, od svih političkih stanaka.Kada je reč o ovim, ja stvarno ne znam sad kome treba da se obraćam, kome ne, u smislu Poslovnika ….

a i da to apsolutno prihvatam i bez uvreda, ali politički, polemika je osnova bavljenja politikom.Shodno politikom.Shodno tome, nemojte da očekujete od mene da ću ja da sada ovde prećutim bilo kakvu neku kritiku za koju smatram da nije osnovana. Neću na svaku da reagujem. Biću tu do kraja, koliko god mogu, ali mi imamo danas i druge neke aktivnosti. Ja sam došao samo zbog ovog Fonda za zapadni Balkan, zato što sam video da na odborima i na drugim javnim nastupima se ta tema politizuje i dolazi do zaključka kao da je to sada neko veliko skretanje sa linije naše državne politike. Ja želim da vas uverim da nije, da tu nema nikakve promene naše državne politike, niti ćemo u narednom periodu periodu to raditi.Samo bih hteo da vam skrenem pažnju da nažalost, nalazimo se u situaciji da neke stvari prolaze i mogu da prođu i bez nas. To da li ćemo mi učestvovati na nekom skupu ili ne, ne znači da ta odluka neće biti doneta. Mi smo bili protiv i bićemo protiv,

Osnovna prepreka da Kosovo postane član UN jeste glasanje u Savetu bezbednosti, odnosno, takva odluka, ukoliko neko stavi veto, ne može nikad doći na Generalnu skupštinu. U tom smislu, to je sada sve kompleksno vezano i sa Poglavljem 31, sa našim odnosima. Mi ne možemo sada da s jedne strane uradimo nešto što bi dovelo do toga da se odreknemo nekog prijatelja, a da ne steknemo ni jednog novog. A to bismo upravo uradili time, ukoliko bismo se npr. pridružili sankcijama Ruskoj Federaciji. I uradili bi, zaboli bi sami sebi nož u srce.Zato srce.Zato je bitno da o ovim temama ne razgovaramo samo politički, nego i da zaista uđemo u suštinu i da znamo kuda sve ovo može da ide sa ili bez nas. Mi možemo da kažemo – mi to nikad nećemo priznati, i mi to kažemo, ali situacija realna na terenu je mnogo opasnija i, isto kao što kad Priština kaže – mi ćemo nacionalizovati Trepču, postoji samo jedna stvar. Treba da dođu do srpskog dela Trepče. Ali, ako već napravimo takvu situaciju da dođe do konflikata, onda je to loše za čitav region i mislim da ova tema, bez obzira što nekome sada to izgleda kao da je sada najvažnija tema za zapadni Balkan, ali to je fond koji će imati 30.000 po ugovornoj strani, to je 180 i mislim da će Višegradski fond da, da 80.000. To je kapital kojim će raspolagati u početku. To su mali projekti, ali ima i drugih stvari koje su dogovorene.Vi ne možete da učestvujete na samitima o zapadnom Balkanu sa EU, koje je počela da vodi Nemačka, a da dogovori koji su postignuti ne budu ratifikovani u parlamentu. Mi sada imamo situaciju da će isteći godinu dana od potpisivanja ovog sporazuma i već EU i druge države u okruženju se pitaju

po tački, on crpi vaša ovlašćenja. Ne mogu da govore i šefovi da repliciraju i oni koji su ovlašćeni i da su oboje u sali. I to važi i ima nesporazum sa dve već poslaničke grupe. Očima imam nesporazum, tako da to sprečim. To ne može po Poslovniku, po Poslovniku može samo ovlašćeni i on je u tom trenutku šef. Šta da radimo. Ili neka izađu iz sale. Nema glume, nema izvlačenja, kao tu sam, nisam. Ili jeste u sali ili nije u

laž.Govorimo o poslaniku koji je želeo da uvredi stranku koja se pokazala, na ovoj političkoj sceni, kao najodgovornija, a pogotovo kada su u pitanju rešavanje međunarodnih sporazuma i uopšte međunarodna politika. Jer, u vreme kada su druge stranke vladale, kada je zemlja bila na kolenima, što se tiče i ekonomskog i političkog odnosa i velikih sila i zemalja u regionu, u to vreme nije postojala politička stranka koja je mogla da se pohvali ovakvim međunarodnim statusom koji Srbija danas ima.Zbog toga smo u u obavezi da kažemo, zbog građana Srbije, da ovakva stanovišta na svakom odboru, u svakom plenumu ćemo uvek govoriti istinu zarad građana Srbije.Šta Srbije.Šta je SNS uradila, šta Vlada gospodina Vučića radi i u svakom trenutku ćemo te informacije deliti sa građanima Srbije. Hvala. Hvala.Ja sam se upoznala sa ovim što je rečeno na Odboru i smatram da je predsednik Odbora pogrešio i da je trebao da izrekne opomene i mere isključenja. Poslovnik važi i za rad na odborima. U svemu treba da imamo granicu, pa i u uvredama koje iznosimo na račun političkih neistomišljenika, u svim pravcima.Izvolite.

SPS.Što se tiče one druge teze o kojoj je bilo reči, reč je bila o 1999. godini, godinama pre 2000. godine, mi smatramo da je ovo konačno prilika da se na jedan drugačiji način zaštite i brane nacionalni i državni interesi. Dakle, ne da slavimo neuspehe, već da na najbolji mogući način branimo nacionalne i državne interese.Imamo jedno pitanje za vas, gospodine Dačiću, moraću direktno da vam se obratim - koliko je bilo institucija na prostoru Kosova i Metohije te famozne 2000. godine? Iz godine u godinu, znate, suverenitet, nacionalni državni interesi, suverenitet na prostoru Kosova i Metohije branio se političkim parolama. Nije se radilo ništa na terenu. Proglašena jednostrana nezavisnost, apsolutno nas niko ništa nije pitao. I kakva je tada bila politička aktivnost Vlade i tadašnjeg predsednika države?Govori države?Govori se o 1999. godini. Znate, te reči – izdaja, predaja, su se i tada čule, pa su dva dokumenta koja su tada nastala i definisana, Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, bila je osnov nacionalne i državne politike koja se vodila i posle 2000. godine.Svako ko je bio deo vladajuće koalicije, ko je bio na vlasti imao je svoj deo odgovornosti, imao je priliku, tu se u potpunosti slažemo, da reši pitanje Kosova i Metohije.To, koliko je ko bio odgovoran, tačno je, gospodine Dačiću, na kraju najmerodavniji je sud građana.Ne očekujemo, gospodine Bogdanoviću da kažete da je Vlada hrabra, ali ono što je za nas veoma važno jeste da će tu hrabrost prepoznati, ubeđeni smo, u budućnosti generacije koje dolaze. Zahvaljujem.

ja bih hteo da govorim danas o dva zakona, zakonu o potvrđivanju Sporazuma o zajmu sa Fondom za razvoj Abu Dabija o budžetskoj podršci i zakonu o potvrđivanju finansijskog ugovora „Apeks zajma za mala i srednja preduzeća“ između Evropske investicione banke i Republike Srbije, koju su zastupali Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije.Nakon toga, u drugom delu rasprave, moj kolega Jovanović će govoriti o zakonu koji je vrlo važan za građane Kraljeva, grada iz koga on dolazi.Prvo nekoliko reči o ovom zajmu koji smo sklopili sa Emiratom Abu Dabi, a koji vidim da je izazvao određene nedoumice ili kontroverze, kako hoćete, u javnosti.Prvo mislim da treba da kažemo da se radi o nečemu što nije apsolutno novo. Dakle, rekao je i ministar, ovaj ugovor je potpisan pre dve godine. U budžetu za 2016. godinu je predviđeno zaduživanje na osnovu ovog ugovora. Prema tome, radi se o nečemu što je apsolutno poznata informacija, zbog toga što su se u javnosti pojavili određeni tekstovi o kojima se govori o tome kao da je to nešto što je potpuno novo i potpuno nepoznato.Nakon što je stigao ovaj zakonu u zakonsku proceduru u Skupštinu, pojavili su se, dakle tako kažem, tradicionalnim medijima određene vesti, a rekao bih još više diskusije u društvenim, odnosno u novim medijima koji se sve vrte oko jedne teme, da parafraziram šta će nama, otprilike, ovaj zajam kada imamo suficit u budžetu, a to se odnosi pretpostavljam na ono što je premijer više puta rekao, a to je da nakon dva kvartala imamo suficit, a evo, danas je i ministar finansija potvrdio da i dalje imamo suficit u budžetu.Dakle, bez želje da uvredim bilo koga, meni ovo pitanje zvuči kao zamena teza i kao nedovoljno poznavanje razloga za zaduživanje. Kao prvi argument za ovo što sam rekao, hteo bih da vam pročitam nešto što piše u ovom zakonu – Ciljevi zajma - cilj zajma je podrška privrednom razvoju Republike Srbije putem smanjivanja troškova finansiranja, unapređenja ekonomske situacije u zemlji i doprinosa ostvarivanju planiranog razvoja. Dakle, ovde se ne radi ni o kakvom uzimanju zajma u trenutku kada nam on nije nizašta potreban, nego se radi o uzimanju zajma koji nam je i te kako potreban i koji možemo da koristimo za različite stvari, kao na primer, za refinansiranje određenih nepovoljnih kredita ili za finansiranje određenih obaveza iz prošlosti, ono o čemu je govorio ministar, koje su bile uzimane po daleko nepovoljnijim uslovima.Isto tako, ukoliko sredstava imamo dovoljno mi možemo ovaj kredit da koristimo i za povećanje kapitalnih investicija i kapitalne investicije, odnosno nivo kapitalnih investicija je čini mi se jedna od retkih stvari, ako ne i jedina, zamerka Fiskalnog saveta našem budžetu u poslednje dve godine i to u smislu da su nedovoljne kapitalne investicije, odnosno da bi veće kapitalne investicije doprinele snažnijem razvoju naše ekonomije. Dakle, imamo više mogućnosti na koji način možemo ovaj zajam da koristimo.Druga stvar koja nije potpuno jasna, a to je da se poziva na to da imamo suficit u ovom trenutku. To što ga imamo u ovom trenutku ne znači da ćemo ga imati do kraja godine i o tome u svom poslednjem izveštaju Fiskalni savet je vrlo jasno govorio, da ćemo do kraja godine imati deficit. To je danas potvrdio i ministar finansija.Mi imamo dobar rezultat i imaćemo dobar rezultat. Imaćemo mnogo bolji rezultat nego što smo ga predvideli budžetom RS za 2016. godinu i inače u ekonomiji kada napravite neku projekciju i kada ona nije dobra, bez obzira na to da li ste projektovali manju ili veću sumu, uvek ste pogrešili.Mislim da je budžet jedna od retkih stvari koji kada projektujete na način da vam je deficit manji nego što je predviđeno, to je dobro, jer to je znak da projektujete konzervativno. To je ono što smo grešili dugi niz godina kada smo projektovali stalan tako što smo pravili najoptimističkije moguće prognoze, a onda smo nakon toga morali da radimo rebalanse budžeta pa i po nekoliko puta. To je nešto što nam se u poslednjih nekoliko godina ne događa i to je nešto je za svaku pohvalu.Dakle,

Možemo da otvorimo prostor za novo povećanje plata i penzija.Na kraju godine bez obzira na to što sada imamo suficit ćemo imati deficit. Taj deficit mora iz nečega da se finansira. Zašto se ne bi finansirao iz sredstava koja se dobijaju po vrlo povoljnim uslovima?Želim da podsetim narodne poslanike, naročito one koji nisu bili narodni poslanici u prethodnom sazivu da smo mi prošle godine povećali deficit na kraju godine tako što smo vratili akumulirane dugove „Srbijagasa“ prema NIS-u i tako što smo vratili dugove vojnim penzionerima koji su se prenosili iz godine u godinu.Mi godinu.Mi smo uradili ono što bi verovatno većina političara uradila, a to je da imamo što manji deficit, jer što manji deficit znači što bolju političku poruku. Ne, mi smo povećali deficit, ali smo time razdužili obaveze iz prošlosti koje smo stalnog godinama prenosili iz godine u godinu, da ne govorim o tome da je bilo mnogo godina u kojima smo te obaveze, da tako kažem, sakrivali, odnosno stavljali ih ispod crte i time opet, da se izrazim žargonski, štelovali naš deficit, odnosno veštački ga smanjivali.Treća stvar koja mislim da je vrlo važna, a koju treba reći da bi se potpuno razumelo zašto ta teza da sad ne treba da uzmemo zajam jer imamo suficit ne stoji, jeste da izvršenje budžeta je jedna fluidna kategorija, kao što je rekao i ministar. Dakle, to što mi imamo suficit u nekom trenutku ne znači da u nekom drugom trenutku nam ne dolaze neke obaveze koje smo imali, koje smo preuzeli i koje moramo da servisiramo u tom trenutku kada su stigle.Mi tada moramo da se zadužimo da bismo bili u stanju da tu privremenu nelikvidnost razrešimo. Upravo kada pogledate na koji način je koncipiran ovaj kredit, a on je koncipiran tako da se uzima u pet tranši po 200 miliona dolara, da te tranše su svakih šest meseci, vi vidite da apsolutno sve od ovoga što sam pobrojao dolazi u obzir. Vrlo je verovatno da će biti onako kako je rekao ministar, a to je da ćemo ga mi koristi da finansiramo neke kredite koje smo ranije uzimali, odnosno obaveze koje na osnovu tih kredita stižu, ali ukoliko budemo imali višak sredstava, mi ta sredstva možemo da plasiramo na različite načine i da time, bilo rešavamo probleme iz prošlosti, bilo da ulažemo određene investicione projekte, kakve jesu kapitalne investicije i da time doprinosimo onome što ovde piše o ciljevima zajma, a to je o rastu i razvoju ekonomije Srbije.Kada pogledamo kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu danas i kada pogledamo nešto što je vrlo važno, a to je kreditni rejting Srbije, onda možemo da zaključimo zaista da je ovaj kredit izuzetno povoljan. On ima kamatnu stopu od 2,25%, da ponovim, period dospeća je deset godina, a period počeka je pet godina. Dakle, za pet godina počinjemo da vraćamo ovaj kredit.Da bi bilo jasno potpuno koliko je ovaj kredit povoljan, reći ću vam samo najnoviji podatak o zaduživanju Republike Srbije na sekundarnom tržištu za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti. Dakle, prodali smo državne obveznice na sekundarnom tržištu po stopi prinosa od 4,2%. To će reći 2% više nego što je ovaj zajam. To su podaci od pre deset, dana.Prema tome, mislim da zaista nema razloga da politizujemo temu ovog kredita. Mislim da je ovaj kredit zaista dobar i, naravno, poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije će podržati ovaj Predlog zakona, kao i ostale predloge zakona o kojima razgovaramo.Dalje, hteo bih da kažem nekoliko reči o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu apropo ovog zajma, Apeks zajma koji smo dobili od Evropske investicione banke. Oprostićete mi što ću napraviti jedan uvod u kome ću govoriti o ovom sektoru, jer mislim da je strašno važno da razumemo značaj ovog sektora za budući ekonomski razvoj Srbije.Svugde u svetu je sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništva motor ekonomskog razvoja i glavni izvor inovacija u jednoj zemlji. Tako je naravno i u Srbiji, pa onda ne treba da vas čudi podatak da, ovo su najaktuelniji podaci, da među aktivnim preduzećima 99,8% preduzeća spadaju u sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, da ova preduzeća generišu dve trećine zaposlenosti, da ova preduzeća generišu dve trećine prometa i da ova preduzeća, odnosno ovaj sektor učestvuje sa jednom trećinom u kreiranju bruto domaćeg proizvoda.Sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništva ima poseban značaj u zemljama u tranziciji, jer on u njima igra još jednu ulogu osim one koju igra, koju sam pomenuo u razvijenim zemljama, a to je apsorpcija nezaposlenosti koja nastaje u procesu tranzicije, odnosno u procesu restrukturiranja privrede.Zaista, kada pogledate podatke iz 2008. godine, u periodu od 2004. do 2007. godine, sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništva kreirao je 149.000 radnih mesta, i na taj način gotovo je u potpunosti kompenzovao izgubljena radna mesta u procesu tranzicije. Nažalost, svetska ekonomska kriza je preokrenula ove trendove i od tada, pa do 2014. godine ovaj sektor beleži negativne rezultate po svim parametrima kojima se meri njihova efikasnost.U 2014. godini smo imali rezultate koji obećavaju, koji daju nadu za optimizam. Imali smo u ovoj godini povećanje prometa, povećanje bruto dodate vrednosti, povećanje produktivnosti u sektoru malih i srednjih preduzeća, nažalost, i dalje smanjenje broja zaposlenih. To je nešto što prati čitav ovaj period, ali sa usporenjem ovog trenda smanjenja broja zaposlenih. I dalje u ovom sektoru ostaje onaj glavni problem, a to je manje mogućnosti za zaduživanje, odnosno za povoljno zaduživanje, bilo da se radi o započinjanju, bilo da se radi o proširenju posla kada govorimo o malim i srednjim preduzećima, odnosno o preduzetnicima.Dakle, krediti su nepovoljni uglavnom zato što su kamatne stope previsoke, uglavnom zato što su visoki zahtevi za kolateralom i vrlo često zato što postoji nedostatak dugoročnih kreditnih sredstava, a ona su najvažnija za neki strateški razvoj ovih preduzeća, odnosno ovog sektora.Ako pogledamo izveštaj o globalnoj konkurenciji za 2015/16 godinu, koji je radio Svetski ekonomski forum, videćemo da su oni prepoznali potpuno isti problem, a to je pristup izvorima finansiranja. Zaista, plasman naše zemlje, odnosno sektora malih i srednjih preduzeća, kako god hoćete, na ovoj listi je poražavajući. Dostupnost finansijskih usluga 97. u 140 zemalja, pristupačnost finansijskih usluga 111. od 140 zemalja, lakoća pristupa kreditima 120. od 140 zemalja.Kao odgovor na ekonomsku krizu i kao odgovor na ove probleme o kojima govorim, Vlada Republike Srbije je u martu 2015. godine donela Strategiju razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva sa sa pratećim akcionim planom za njeno sprovođenje i sa vrlo ambicioznim planovima koji kažu da se očekuje do 2020. godine značajno povećanje broja privrednih subjekata u ovom sektoru, značajno povećanje broja zaposlenih, povećanje prometa, povećanje BDV, povećanja raznih drugih kvalitativnih, još važnijih faktora kada govorimo o sektoru malih i srednjih preduzeća. Isto tako, ova strategija predviđa da se u ovom izveštaju, pomenutog Svetskog ekonomskog foruma, do 2012. godine popnemo vrlo visoko i da budemo u odnosu na ono gde se nalazimo sada i da budemo u prvih 60 zemalja. Ako pogledamo informaciju koju smo videli juče, a koja nam uliva optimizam, a to je da smo na „Duing biznis“ listi ponovo ostvarili napredak, odnosno da smo sada na 47. mestu, a podsetiću vas da smo pre samo dve godine bili 91, mislim da imamo razloga da budemo optimisti i kada se radi o napretku dostupnosti finansiranja, koji je vrlo važan za sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.Kao najvažniji mehanizam, sada se vraćam na ono što je, hajde da tako kažem, konkretna tema, konkretna tema, u Strategiji razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva pominje se upravo Apeks zajam Evropske investicione banke. Dakle, Strategija je prepoznala da je ovo nešto što je u ovom trenutku najvažnije za Republiku Srbiju, odnosno za razvoj njenog sektora malih i srednjih preduzeća.Ovde se radi o 150 miliona evra, radi se o zaduživanju pod povoljnim uslovima za sektor malih i srednjih preduzeća koji treba da doprinese njihovom rastu i razvoju, odnosno vraćanju na putanju rasta i razvoja kakav su imali do 2008, 2009. godine i ka konvergenciji svih najvažnijih parametara prema onima koji karakterišu zemlje EU.Ovaj Apeks zajam donosi još jednu novinu, to je već pomenuo neko od mojih kolega ili koleginica, a to je inicijativa Poslovi za mlade zapadnog Balkana i mislim da je to naročito važno i da vredi pomenuti, jer se radi o posebnim olakšicama za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih u Republici Srbiji, gde će za ove kredite biti obezbeđeni još povoljniji uslovi, odnosno još niža kamatna stopa.Zaista, preduzetništvo je nešto što, čini mi se, mora biti jedan od najvažnijih strateških ciljeva Republike Srbije. Mi smo 2016. godinu proglasili godinom preduzetništva. Premijer je nekoliko puta govorio o tome i rekao je da će i naredne godine biti godine preduzetništva i mislim da je to ključna reč. Svaka godina mora da bude godina preduzetništva. Čini mi se da jedino tako Srbija ima šansu da se dinamično razvija u budućnosti i mislim da je ulaganje u ovaj sektor i ulaganje u razvoj preduzetničke kulture, to je nešto što mi, nažalost, nemamo razvijeno u društvu, odnosno u razvoj preduzetničkog duha kod pojedinaca, ključ za budući ekonomski razvoj Srbije.Na koji način mi možemo da razvijamo preduzetničku kulturu u Srbiji, odnosno preduzetnički duh? Inače, ni sve države EU, odnosno sve države u Evropi ne karakteriše preterano, neke da, ali većinu ne, preduzetnički duh, to je nešto što je uglavnom vezano za SAD i to je nešto, čini mi se, na čemu mora da se radi od malih nogu sa novim generacijama koje dolaze, jer to je nešto što je ulaganje u narednih 50 godina u Srbiji.Mi moramo da uvedemo preduzetništvo u celokupan obrazovni sistem Srbije, u bukvalno sve nivoe obrazovnog sistema i raduje me što sam čuo ministra prosvete da je jednom prilikom govorio upravo o toj ideji da se preduzetništvo uvede u obrazovni sistem Srbije. Ono što bih želeo da kažem ili da apelujem na ministra, jeste da, budemo vrlo oprezni u razmišljanju na koji način da preduzetništvo uvedemo u obrazovni sistem Srbije.Preduzetništvo ne možemo da uvedemo kao predmet. U poslednje vreme smo imali vrlo čestu diskusiju o tome problem sa informatikom koja ove godine nije predmet, odnosno nije redovan predmet u nastavi, vrlo često se pojavljuje problem da deca iz informatike uče teoriju što je nešto što je potpuno nepromenljivo. Isto tako preduzetništvo ne može da bude predmet, ne može se odgovarati na temu preduzetništva.Preduzetništvo mora da se uvede tako što imamo na umu o kom uzrastu govorimo i prilagođavamo ono o čemu se radi u tom uzrastu, a preduzetništvo približavamo mladima kroz različite mehanizme, bilo da su to raznorazni primeri iz prakse, bilo da su to neke radionice, bilo da je to pomoć za osnivanje đačkih kompanija ili raznorazne druge ideje.Dakle, preduzetništvo treba da prožima sistem obrazovanja Srbije, a ne da ga uvedemo jednog dana kao predmet i da mislimo da ćemo tako rešiti problem trajno. Ne, na taj način ga sigurno nećemo rešiti.I na kraju krajeva da bismo uspeli nakon ovoga, prvog koraka koji smo napravili, a to je da smo obezbedili povoljna sredstva za sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Da bismo uspeli da ostvarimo dugoročni plan moramo i sa medijima da radimo na objašnjavanju koliko je ova tema značajna i koliko moramo da, da, naročito novim organizacijama, da objašnjavamo da je preduzetništvo nešto što nije bauk i da preduzetništvo jeste nešto što treba i mora da bude budućnost Srbije. Zahvaljujem. Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, imamo danas objedinjenu raspravu o šest tačaka dnevnog reda koje su u principu nespojive. Jedan set zakona, odnosno sporazuma međunarodnih se tiče dodatnog zaduživanja Srbije, a tačka koja se tiče klasifikacije međunarodnog sporazuma o formiranju Fonda za zapadni Balkan je pitanje integriteta države i nema nikakve veze sa finansijama ili ima samo indirektne veze sa finansijama. Ne razumemo zašto je ovo ovako spojeno i da li se želi kroz ovu raspravu da se neke stvari prikriju, ali dobro.Što se tiče finansijskih zakona ja ću govoriti ukratko o dva međunarodna ugovora, zajmovima za sređivanje, odnosno modernizaciju optimizaciju javne uprave u iznosu od 69 miliona evra i o kreditu za budžetsku podršku u iznosu od 3,6 milijardi dirhama.Prvi međunarodni ugovor, odnosno sporazum o zajmu se tiče modernizacije javne uprave između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj gde je, kako je ministar objasnio niska pristupna kamata, da se nastavlja sa modernizacijom javne uprave i da je to nešto što je kontinuitet. Imamo nekoliko nedoumica i pitanja u vezi sa ovim kreditom, a da bismo mogli uopšte da govorimo o tome da li postoji potreba za ovakvim nečim morali bi da imamo kvalitetnu analizu i kvantitativnu analizu koliko smo mi do sada para potrošili na kredite za modernizaciju javne uprave.Tokom prethodnih 15 godina ovaj parlament je ratifikovao više međunarodnih ugovora o zajmovima za modernizaciju javne uprave koji se sigurno mere više stotinama miliona evra. Nismo čuli, ali bi trebalo da čujemo kakve efekte smo postigli tim međunarodnim ugovorima, zajmovima za modernizaciju javne uprave. Bili su raznorazni raznorazni projekti, edukacije, smanjenje broja zaposlenih, povećanje, elektronska uprava itd, itd, mi i dan danas imamo stalno izgovore da nam je javna uprava neefikasna, da nam je preskupa,

zajam svrsishodan, da li je potreban i kakve efekte smo do sada imali od uzetih zajmova? Koliko nas sve to košta i šta smo time postigli? Dakle, da bismo mogli da imamo jasnu sliku da li treba da podržimo ovaj sporazum o zajmu moramo da znamo šta smo do sada uradili, šta ćemo sa ovih dodatnih 69 miliona evra da postignemo. Koji su to efekti? Da li će biti boljitka kada potrošimo te pare? Da li ćemo imati efikasniju i jeftiniju javnu upravu da to bude korisno po građane? Nemamo nikakav odgovor na to, pa bi bilo vrlo svrsishodno da nam ministar kaže koju reč o tome.Drugi sporazum o kome će govoriti jeste kredit o zajmu, odnosno ugovor o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razboj Abu Dabija za budžetsku podršku. Ministar Vujović je rekao da je iznos tog kredita milijardu dolara, a u materijalu koji smo dobili piše da je zajmodavac Fond za razvoj Abu Dabija daje zajmoprimcu Republici Srbiji iznos od tri milijarde 673 miliona dirhama, nacionalne valute Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pretpostavljam da je ekvivalent, milijardu dolara, ali prosto, ovde piše da se mi pozajmljujemo u arapskim dirhamima.To je prva nedoumica, odnosno netačna činjenica.Druga stvar, koja je takođe ovde vrlo sporna, ovaj sporazum o finansijskoj podršci, odnosno zajmu je potpisao ministar spoljnih poslova gospodin Dačić. Prema Ustavu i prema Poslovniku o radu Vlade, Zakonu o Vladi, jasno je određen delokrug rada pojedinih ministara i koliko znam sporazumi o zajmovima su u direktnoj nadležnosti ministra finansija, a ne ministra spoljnih poslova. Ali, to je više formalna činjenica, nego suštinska, ali i to zahteva jedno obrazloženje zašto niste vi potpisnik u ime države Srbije, nego ministar spoljnih poslova.Treća važna stvar koja treba da se razjasni jeste, govorili ste o tome da je kamata koja će biti za ovaj zajam u iznosu od 2,25% vrlo povoljna i da je ona trenutno najpovoljnija na tržištu, mi nemamo razloga da ne verujemo, ali imam jedno dodatno pitanje. Obzirom da se pozajmljujemo u dirhamima i da je period otplate ovog duga 10 godina, odnosno posle pet godina počeka i pet godina otplate, otplate, znači do 2026. godine imamo li mi kao država i vi kao ministar finansija validnu procenu kretanja valute dirhama za narednih 10 godina. Da li će ovih 2,25% koja je u ovom trenutku povoljna kamata na kraju tog desetogodišnjeg perioda da bude povoljno po nas? Da li će taj dirham da ostane u odnosu na dolar u istom nivou ili će možda da poraste, ili će možda da padne, otkud znam, možda i padne.Obzirom da se radi o Emiratima, zemljom koja je u ekspanziji, koja ima ogromne rezerve nafte, logično je razmišljati u pravcu da će dirham da jača i logično je razmišljati u pravcu da ćemo mi, posle desetogodišnjeg perioda da imamo mnogo veću kamatu na osnovu, odnosno mnogo veći iznos da vratimo u dolarima, ako se recimo desi situacija da dirham ojača, nego što je to ovih 2,25% kamate koja je u ovom trenutku povoljna. Pa, će možda se desiti, ja kažem možda, hipotetički će se desiti da za deset godina ono što ćemo da reprogramiramo sada sa 7% kamate, rekli ste dolarski krediti 7% kamate, da sa deset godina možda sa rastom dirhama to bude 15%, pa smo onda sami sebi skočili, odnosno napravili medveđu uslugu.Dakle, uslugu.Dakle, to su sve pretpostavke, ali nam je važno da znamo da li postoji validna procena Narodne banke, Ministarstva finansija, kako će se kretati dirham u narednih 10 godina, jer je ovde zajmodavac direktno, isključivo se ogradio da će se vraćati u dirhamima, a ne u dolarima. Dakle, to su važne činjenice koje treba da znamo.Hajde malo da prokomentarišemo i to zašto mi uzimamo kredite, kada nam tako dobro ide i kada nam je stanje u budžetu sjajno? Imamo izveštaj koji je Ministarstvo finansija i Vlada, odnosno Ministarstvo finansija predalo Vladi, a Vlada usvojila i poslala svakom narodnom poslaniku. Mi smo to dobili, izveštaj o realizaciji izvršenja budžeta Republike Srbije od 1. januara do 30. juna 2016. godine, gde piše da su prihodi i primanja ostvareni za period prvih šest meseci, u ukupnom iznosu 498 milijardi dinara ili skoro 50% od planiranog, a da je ukupno izvršenje budžeta, u smislu rashoda i izdataka za period 1. januara do 30. juna 2016. godine 501 milijarda. To je zvaničan izveštaj koji smo mi dobili od Ministarstva finansija, odnosno Vlade.Kada preračunate 501,9 minus 498, ispada da je država Srbija za prvih šest meseci bila u deficitu, nekom malom doduše prema planiranom, od četiri milijarde dinara. Svi novinski natpisi, konferencije za štampu našeg premijera su bili da je država Srbija u prvih šest meseci u suficitu 22 milijarde, pa za prvih osam meseci 30 milijardi, evo za prvih devet meseci smo dobili, takođe zvaničan izveštaj koji se poklapa i sa onime što je rečeno u javnosti, da je suficit 28 milijardi dinara.Prvo me interesuje, kako mogu da budu kontradiktorne informacije, odnosno ne poklapajuće da je zvaničan izveštaj da smo u minusu četiri milijarde, a na konferencijama za štampu se priča o suficitu od 22 milijarde? Dakle, neko ovde laže. Sada ko laže, to će te vi pre da nam kažete.Takođe, kažete.Takođe, nije logično činjenica da su uzimaju krediti kada smo u suficitu, valjda se taj suficit koristi ili za podsticaj privrede, ili za vraćanje postojećih dugova koje imamo, ali ako je obrazloženje da je to za reprogramiranje nekih dugova, to možemo da razumemo.I ono što je najspornije u ovoj objedinjenoj raspravi, jeste ratifikacija međunarodnog sporazuma o osnivanju fonda za zapadni Balkan. Gospodin Dačić, je u uvodnom ekspozeu rekao, da treba da vodimo računa o terminologiji i da ovde potpisnice ovog sporazuma nisu države, već su to ugovorne strane, a ugovorne strane su Vlada Republike Albanije, BiH, Kosova sa zvezdicom, Republike Makedonije, Crne Gore, Republike Srbije, u daljem tekstu ugovorne strane.Ugovorne strane se ovde samo definišu kao skraćenice, inače su, naravno Vlade republika koje sam pomenuo, odnosno države potpisnice ovog sporazuma i naravno da je ovo međunarodni sporazum.Da je to tačno, piše i u obrazloženju, da kaže da je ustavni osnov za donošenje zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan sadržan u odredbi člana 99. kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore. Dakle, ovo je međunarodni ugovor između država koje sam nabrojao, a između ostalog i Kosovo se ovde tretira kao država.Vaše obrazloženje da smo mi dali izjavu u kojoj kažemo da to Kosovo sa zvezdicom ne prejudicira stav da je to država, a inače prihvatamo da potpisujemo taj sporazum sa državama i Kosovom je potpuno smešno.Dakle, međunarodni ugovor se odnosi samo na države. Potpisivanje sporazuma međunarodnog sa vladama pomenutih zemalja, gde su potpisnici ministri spoljnih poslova, u ovom slučaju je potpisala gospođa Joksimović, ali ne sumnja da bi ste potpisali i vi da ste bili u toj poziciji je direktno direktno učešće Vlade Republike Srbije i države Srbije u instaliranju nezavisnosti naše južne pokrajine.Takođe, obrazloženje kojim kažete da je to na osnovu sporazuma koji je 2012. godine potpisao Borko Stefanović, a ratifikovala ga Vlada u kojoj ste vi bili prvi zamenik, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, i da vi nemate tu odgovornost je takođe više nego smešna.Vi ste učestvovali direktno u toj Vladi, davali joj legitimitet i glasali na toj Vladi da se taj regionalni, dogovor o regionalnom predstavljanju ratifikuje, kao što ste vi direktno 2013. godine potpisali Briselski sporazum u kome ste ukinuli institucije države Srbije na Kosovu, ukinuli organe države Srbije na Kosovu, naterali naše predstavnike da izađu na nelegalne šiptarske izbore po šiptarskim zakonima, a ne po zakonima države Srbije.Na kraju krajeva, ja nisam čuo za slučaj da ministar spoljnih poslova jedne zemlje koja je suverena i koja smatra da je Kosovo deo njene teritorije, to znači da ministar spoljnih poslova i Kosova i Metohije, potpisuje sa ministrom spoljnih poslova tzv. „Kosova“ sporazum o osnivanju nekakvog fonda.Ima li većeg dokaza ili većeg poniženja za državu Srbiju od stavljanja potpisa i formiranja ovakvog jednog fonda koji direktno potvrđuje da mi pristajemo da potpisujemo sporazume sa svojom pokrajinom na međunarodnom nivou, prihvatajući njenu nezavisnost.To je onaj puzajući projekat priznavanja nezavisnosti Kosova i ta izdajnička politika je krenula od 2008. godine na dalje. Korak po korak, potpisivanjem jednog po jednog međunarodnog sporazuma i ugovora, prijemom Kosova u Olimpijski komitet, gde država Srbija nije ni na koji način reagovala, sramnim prijemom Kosova u Međunarodnu odbojkašku federaciju pre dve nedelje, a da država Srbija ni na koji način nije reagovala, gde je Španija bila protiv, a predstavnik Srbije bio uzdržan. To je najbolji mogući dokaz da je ova vlast, kao i ova prethodna, direktni saučesnik u pravljenju nezavisnog Kosova.Ovo što imamo danas ovde mora da se povuče iz procedure jer je protivno Ustavu, jer država Srbija i njen najviši predstavnički organ Skupština nemaju prava da ratifikuju ovakve sporazume u kojima se tretira deo njene teritorije kao posebna država. Hvala.

Poštovana predsednice, uvaženi potpredsedniče Vlade, ministre spoljnih poslova, ministre finansija, reklamiram povredu člana 106. Niko ne može da govori na sednici Skupštine pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika, odnosno suština reklamacije ovog člana je da govori o temi dnevnog reda.Zbog reda.Zbog zbunjivanja javnosti i iznošenja dezinformacija da je nekakvim sporazumima, Briselskim sporazumom, da su ugašene institucije na KiM, kao čovek koji dolazi sa KiM, ovde je izrečena neistina i određene zabune kod naroda na prostoru KiM se stvaraju.Prethodni kolega je zaboravio, on nama spočitava da smo mi učestvovali u nekakvim nelegalnim izborima, da smo primorali narod.

na KiM i danas, pored svih potpisanih sporazuma, podržano je zdravstvo u sistemu zdravstva države Srbije,

da nije u redu i da je nekorektno, posle 16, 17 godina se izašlo na izbore i narod je pokazao svoju volju i svoje opredeljenje i svoju energiju i opredelio se preko 80% … **Maja Gojković** Hvala. zahvaljujem.Ne mogu da imam ulogu tu koju očekujete od mene, da ispravljam podatke koje iznosi poslanik koji govori. Da li je govorio tačno ili ne, tu ste vi kao poslanici da replicirate i objasnite. Ja stvarno ne mogu u tom smislu da povredim Poslovnik.Reč ima Boško Poštovani ministri sa saradnicima, poštovana predsedavajuća, kolege, želeo bih da, naravno, kao i svi govorim iz dva dela, pošto je tako pomalo nakaradno i na silu ova tematika ubačena u istu tačku dnevnog reda, tj. u isti zajednički pretres.Pre svega, da kažem nešto o zajmovima, jer sve što se tiče zajmova, kada je u pitanju ova Vlada, neodoljivo podseća na prethodnu Vladu i režim Borisa Tadića, koji je napravio te prve korake u u zaduživanju države, enormnom zaduživanju države. Ali, ne može se reći da vi niste napravili još veće korake i da ste prestigli Borisa Tadića u procentu zaduženja i zaduženosti države.Zaista države.Zaista se u mnogim oblastima našeg života može reći da ste vi nastavili putem DS i Borisa Tadića, a da ste u mnogo čemu prevazišli. Uprave u ove naše današnje dve teme, koje se tiču zaduživanja države i koje se tiču učestvovanja u priznavanju nezavisnog Kosova, vi dajete značajan doprinos tome da se može reći da ste nadmašili Borisa Tadića.To je posebno karakteristično kada se tiče ovih novih zaduženja. Ne bih sada ulazio u detalje, poput toga, kao što je rekao ministar Vujović, da primera radi uzimaju kredit da bi poboljšali odluke Vlade. To je jedna od najgenijalnijih definicija koje sam skoro čuo. Ne možete bez kredita da poboljšate odluke Vlade. Ili, da se, recimo, zadužujete za sređivanje naše državne administracije, pa opet valjda ne možete da sredite državnu administraciju bez zaduživanja. Te dve stvari su totalno besmislene. Naravno, verovatno Naravno, verovatno uzimate strane konsultante koji onda vraćaju te pare onima od kojih ste uzeli kredite itd. To je stari metod. Vi uzmete kredit, a taj kredit troši ili strani konsultant ili strana firma kojoj dajete posao. Tako da, em se zadužimo kod stranaca, em stranci uzmu sopstvene pare i vrte ih i vrate u svoju kasu. Dakle, taj metod znamo.Želeo sam nešto da kažem o ovom najlegendarnijem i najzanimljivijem zajmu koji se tiče vaših bliskih prijatelja iz UAE. Zaista mislim Zaista mislim da vi, gospodine Vujoviću, i vi gospodine Dačiću, nemate pojma. Mislim, tako je rekao gospodin Vučić. Izvinjavam se, da budem precizan, da se pozovem na mišljenje predsednika Vlade Aleksandra Vučića, koji je rekao da njegovi ministri nemaju pojma. li je to tačno? Tačno je. Ja se slažem. Odnosno, sada je problem, ili oni stvarno nemaju pojma, kao što kaže Vučić, a njemu valjda treba verovati na reč, ili su oni otkrili nešto što nije smelo da se otkrije, da ovaj zajam služi za budžetsku podršku, za spasavanje budžeta, za održavanje likvidnosti, za spašavanje od deficita, jer je napravljena mantra koja traje mesecima unazad, da je budžet u suficitu, da je budžet stabilan, da je sve u redu sa javnim finansijama. Sada odjednom izađe, sad, ne znam ko je od vas dvojice kriv i na koga je premijer mislio da nema pojma, odjednom neko izađe i otkrije tajnu da nije baš taj budžet tako u suficitu, već da ima tu ipak nekog deficita i da mora da se uzme novi zajam i da mora nova budžetska podrška od zaduživanja i da mora novo zaduživanje itd.Ja razumem zašto je Vučić tako reagovao, jer je raskrinkana priča o suficitu i stabilnim javnim finansijama. Zato je rekao – nemate pojma. Ali, ako to nije tačno, onda je tačno da ministri nemaju pojma. Vučić je rekao. Čekaj, valjda kad Vučić nešto kaže, mora da se sluša.Dakle, skuplja kamata za 0,25% u ovom novom zajmu koji uzimate. Sami ste priznali da su nepovoljni dolarski krediti ostvareni u poslednjih pet-šest godina. To mi je drago da priznajete da ste i vi učestvovali u tom enormnom i po nas veoma štetnom zaduživanju države. Jedino što je dobro što ste priznali je da postoje povoljniji krediti od zapadnih kredita, pošto su za vas od 5. oktobra do danas sve zajedno postojali samo zapadni krediti. Evo, ispade da postoje i neki drugi krediti i neke druge strane sveta. Hvala bogu da je ova država počela da se okreće i drugim stranama sveta, da ne gleda samo na zapad kao jedini smisao života.Ono što ovde jeste problematično, recimo, gospodine ministre, jeste ta treba arbitražna strana u slučaju spora. To je Arapska liga.

zajmove?Takođe, ne znam za šta ćete upotrebiti ovaj zajam? Kada biste ga upotrebili u razvoj domaće privrede, razvoj domaće poljoprivrede, u razvoj poljoprivrednih industrijskih kombinata, u obnovu naše industrije poljoprivredne mehanizacije, u podršku našem zadrugarstvu, u malim i srednjim preduzećima, ja bih apsolutno digao uvek ruku za takav zajam, za takav kredit, koji će konačno da bude upumpan u naše bankarstvo i biti upumpan u naše domaće firme.Više krediti za održavanje budžeta, za lepšu sliku Vlade u javnosti, za nešto što smo dužni nekome zbog nečega, zbog pritisaka ovoga ili onoga, zbog ne znam kakve ucenjenosti, jednostavno više nemaju smisla. To smo videli od 5. oktobra 2000. godine do danas i to nas je dovelo u ovu tačku prezaduženosti.Čuli

Da li je ikada formiran, gospodine Vujoviću, taj kontrolni organ i šta je utvrdio? Kako smo trošili te pare? Na šta su otišle? Naravno da nikada nije formiran.Kada danas pitate Jorgovanku Tabaković - šta je sa kontrolnim organom, ona kaže – nemam pojma, pitajte Ministarstvo finansija. Znači, foliranje, mislim, mislim, što je inače jedna od karakteristika SNS u politici.Dakle, imamo problem sa svim ovim zaduženjima, zato što se zadužujemo u stranim valutama, zato što rizikujemo kursna razna kretanja zbog kojih smo inače, onaj čuveni finansijski genije Lazar Krstić nas je koštao 800 miliona evra zbog nepoznavanja valutnih razlika i drugih problema koje smo imali, minus u budžetu, pa da se to čisto ne ponovi sa ovim dolarima, gospodine ministre. Znate vi dobro o čemu pričam i kakvo je stanje dolara na svetskom tržištu i koliki je naš javni dug u dolarima. A, naravno, kada dajete ovo bankama i posredujete da banke dobiju povoljne kredite za mala i srednja preduzeća, zaboravljate da će banke da uzmu svoje dodatne provizije. Koja je tu uloga onda podrške malim i srednjim preduzećima?Nađite drugi način. Ja sam vam već savetovao primarnu emisiju, strogo kontrolisano štampanje državnog novca koji upumpavate u domaće bankarstvo i domaću privredu. Nikada mi niste odgovorili zašto nisam u pravu da je to povoljnije od ovih vaših zajmova. Evo, vi ste veliki ekonomista, obišli ste čitav svet. Odgovorite mi zašto primarna emisija strogo kontrolisana državnog novca, koja se ulaže ne u punjenje budžeta … **Maja Gojković** Budite ljubazni, malo o dnevnom redu.

Nije u redu da ovde sav teret ovih zajmova, a da ne govorim o ovom priznanju Kosova i stvaranju velike Albanije snose Dušan Vujović i Ivica Dačić. Ovde bi trebalo sa nama da bude i Aleksandar Vučić i da SNS preuzme na sebe odgovornost svega ovoga što se radi.Nemojte, molim vas, sad je kriv Ivica Dačić ili sad je kriv Boris Tadić. Srpska napredna stranka kada pomene ime Borisa Tadića, svi da ustanete i da mu se poklonite. On vam je formirao stranku, dao vam pare, dao vam poslanike. **Maja Gojković** Poslaniče, sad dve poslaničke grupe

šta, postoje tribine i onda ljudi govore šta hoće. Postoji parlament i onda ljudi političku temu mogu široko da objašnjavaju, ali moraju da budu u okviru dnevnog reda. Mi imamo konkretne

Hvala, predsedavajuća.Ono što ću iskoristiti u ovom drugom delu govora, pošto sada moram preći na potpuno drugu temu, jeste ovo potvrđivanje Sporazuma o formiranju Fonda za zapadni Balkan. Mislim da separatistički režim u Prištini može da slavi današnji dan kada Skupština Srbije praktično raspravlja o priznanju nezavisnog Kosova.Formiranje Fonda za zapadni Balkan u kome između pet suverenih i priznatih država UN imate i šestu koja ne postoji, koja je lažna, koja je separatistička i teroristička tvorevina, a vi sa njom sklapate ugovorni odnos, nije ništa drugo nego priznanje nezavisnog Kosova.Ja razumem šta je politika ove i prethodne Vlade. Vi niste više na onoj čuvenoj devizi – mi ne priznajemo Kosovo, kao nezavisnu državu. Vaša nova deviza je – mi ne priznajemo da priznajemo nezavisno Kosovo. Dakle, ja prosto ne očekujem da ćete vi priznati da ste priznali nezavisno Kosovo, ali ja sam obavezan da kažem da se ovakvim koracima direktno saučestvuje u stvaranju i podržavanju stvaranja tzv. nezavisnog Kosova.Znači, ako vi pravite međudržavne ugovore, hajde da vidimo šta kaže vaše obrazloženje, gospodo, važe obrazloženje kaže da ustavni osnov za donošenje zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan sa statutom Fonda za zapadni Balkan, sadržan u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza o njihovom potvrđivanju. Tačka. Šta to znači? Da je ovo međunarodni ugovor. Među kojim to narodima? Među kojim to državama?Čekajte, ljudi, nemojte više da se igramo politike. Recite, mi smo za nezavisno Kosovo, EU nas ucenjuje, moramo to da prihvatimo na daljem putu u EU, nemamo kud, mi žrtvujemo Kosovo jer nam je bitniji Brisel, i to je to. Budite iskreni jednom u istoriji vaše političke karijere,

ja vas molim, prvo, da ova tačka dnevnog reda bude skinuta sa dnevnog reda, jer jednostavno negira Ustav Republike Srbije, negira preambulu tog Ustava i priznaje nezavisno Kosovo. Ima još opasnija stvar od toga, sa ovom tačkom dnevnog reda mi počinjemo da saučestvujemo u stvaranju velike Albanije. Nije dovoljno samo nezavisno Kosovo. Sad EU od nas očekuje da idemo ka velikoj Albaniji, pa zato pravimo put Niš-Priština, pa dalje za Tiranu, za Drač. To nije ništa drugo nego autoput velike Albanije ili možda NATO koridor između Jadranskog i Crnog mora.Ovim mora.Ovim Fondom za zapadni Balkan, kome je, ne zaboravite, sedište u Tirani i kaže, gospodine Dačiću, lepo na jednom mestu ovde u poglavlju 3. statuta, organizaciona struktura - glavna tela fonda su konferencija ministara spoljnih poslova. Čekajte, kojih ministara spoljnih poslova? Da li su, gospodine Dačiću, vi ste završili te političke nauke, spoljni poslovi u nadležnosti autonomnih pokrajina ili su spoljni poslovi u direktnoj nadležnosti nezavisnih samostalnih i suverenih država? Znači, ako vi sedite sa ministrom spoljnih poslova lažne šiptarske države Kosovo, vi ste priznali Kosovo. Ako vi sa njim potpisujete ugovorni odnos i formirate zajedno Fond za zapadni Balkan, vi direktno učestvujete u priznanju nezavisnog Kosova, a posebno možemo da govorimo o tome što saučestvujete i u projektu velike Albanije, a za to vreme pošto ste vi ministar spoljnih poslova i imate u svom opisu posla jednu mnogo važnu stvar za koju ćete uvek dobiti podršku Srpskog pokreta Dveri, ali morate malo da pomerite stvari sa mrtve tačke, a to je odnos prema Srbima u regionu i rasejanju.Imate u Zakonu o Srbima u regionu i rasejanju iz 2009. godine budžetski fond za Srbe u regionu i rasejanju i piše nula u tom budžetskom fondu. Hajde taj fond da napravimo. To je fond koji nama treba. To je naš fond za Balkan, fond srpskih integracija, fond podrške Srbima u regionu i rasejanju, fond ujedinjavanja srpskih zemalja na Balkanu. To nas zanima, a ne velika Albanija. Veliku Albaniju ostavite velikoalbanskim političarima. Oni ionako rade na tome veoma uspešno.

Ništa niste odstupili od politike bivšeg režima, kako ga vi zovete, Borisa Tadića. Nastavljate taj put. Dalje, zadužujete državu kroz niz novih zajmova, ne ulažete te pare u razvoj domaćeg preduzetništva, domaće privrede i poljoprivrede, što bi imalo smisla zaduživati se. Dajete podršku budžetu, spašavate se od deficita, a hvalite se da imate suficit i da vam je budžet stabilan. Ko zna šta ste još dužni Ujedinjenim Arapskim emiratima, izuzev poklanjanja zemljišta „Beograd na vodi“ i niza drugih stvari koje ste im dali?Sa druge strane, u potpunosti zanemarujte naše srpske nacionalne i države interese na KiM i na prostoru širem od države Srbije. Ne zaboravite, imamo naše srpske nacionalne i države interese na prostoru čitave bivše Jugoslavije, ne samo u Srbiji. Naš narod živi u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Naš narod je proteran sa vekovnih ognjišta. Vi time treba, gospodine ministre, da se bavite, a ne Fondom za zapadni Balkan.Šta se radi u tom Fondu, kao razmena mladih, studenti, obrazovanje? To možete i bez Fonda za zapadni Balkan. Razmenjujte mlade i studente. Ko vam brani? Nemojte praviti veliku Albaniju. Nemojte priznavati nezavisno Kosovo. Znači, to je ono što je naš problem sa čitavom ovom vašom pričom.Ja razumem, vi ćete reći – ja se ništa nisam pitao u Vladi Borisa Tadića, Mirko Cvetković me ništa nije pitao, donosio je odluke bez mog pitanja, a Aleksandar Vučić vas nešto pita? Dakle, nemojte se izvlačiti od odgovornosti. Stanite iza Briselskog sporazuma. Stanite iza tog priznanja nezavisnog Kosova. Recite, da, naša Vlada je uradila taj hrabar čin za koje se u svoje vreme zalagao još Čedomir Jovanović, ali mi smo to sproveli. Dakle, to je sada poenta priče.Kome treba Fond za zapadni Balkan? Koji je naš srpski interes u svemu tome? Da li smo napravili neki fond za srpske integracije? To je pitanje koje ja vas pitam, a vi imate i tu nadležnost. Nemate nadležnost samo da pregovarate sa separatističkim režimom u Prištini, nego imate i nadležnost da brinete o svim Srbima u regionu i da povezujete Srbe u regionu. Gde vam je skupština Srba u regionu i rasejanju? Gde vam je budžetski fond za Srbe u regionu i rasejanju? Nema ga. Gde vam je direktor kancelarije, odnosno uprave u vašem ministarstvu za Srbe u regionu i rasejanju? Nema ga dve godine.Čekajte, ne može valjda velika Albanija biti prioritetnija u spoljnoj politici Srbije od srpskih integracija na Balkanu?(Narodni

Sada kada je došlo u fusnoti nekog tamo međunarodnog, međudržavnog sporazuma, vi ga ubacite u jednu zajedničku pretresnu tačku sa pet zajmova. Znači, pustite nas da govorimo o KiM i da put kojim ste krenuli nije dobar, da je to put odustajanja od srpskih nacionalnih i državnih interesa, da je to put kojim vi, zbog ovog katastrofalnog, pogubnog puta u EU, žrtvujete mnogo naših nacionalnih i državnih interesa.Dakle, ja vas molim ako nije bio dobar bivši režim Borisa Tadića nemojte ići putem Borisa Tadića. Ako je taj režim bio loš, pa radite suprotno od tog režima, nemojte nastavljati putem koji je zacrtao taj režim, nemojte uzimati kadrove tog režima. Dakle, morate jednostavno se opredeliti.U tom smislu očekujem da će ministri dati detaljan odgovor na ovo pitanje i da će nam pokazati zbog čega, zapravo, mi treba da uzmemo te zajmove, gde ćemo da ih uložimo, da će da poraste domaća proizvodnja u Srbiji ili ćemo da podignemo na mnoge domaće banke? I gde ćemo to da imamo interes od Fonda za zapadni Balkan koji će da reši bilo koje srpsko pitanje na Balkanu, koji će da pomogne bilo kom Srbinu na Balkanu? Mi da pomažemo u stvaranju nezavisnog Kosova, i da pomažemo stvaranju velike Albanije nećemo. Hvala

Hvala, gospođo predsednice. Osećam potrebu da ukažem na sadržaj članova od 106. do 109. Vi jeste reagovali prilikom izlaganja prethodnog govornika, ali smatram zbog svega onoga što se desilo, potrebnim da se još jednom podsetimo sadržaja ovih članova.Prvo priča o dnevnom redu, što se ovde ne dešava konstantno i nakon dežurnih patriota pred izbore, sada se i ovaj čovek pridružio pričama o svemu, osim o onome što je stvar dnevnog reda. No, 107. dosta važnije dostojanstvo ovog doma koje je narušeno bezmalo svaki put kada taj čovek nešto kaže ili uradi u ovoj sali, i koji je nakon upozorenja to nastavio da radi, što ima veze sa članovima 108. i 109, ali, ja ću probati da ovo odradim koliko god je mirno, pošto vidim da je upravo sukob ono što bi taj čovek najviše želeo, i zbog toga on upravo sve to što radi.Dakle, mislim da je potrebno, ako hoćemo da očuvamo dostojanstvo ovog doma da se tom licu direktnije stavi do znanja da ono ponašanje koje ovde demonstrira nije za Narodnu skupštinu Republike Srbije. Maniri sa dna kace, gospodo, nemaju mesto u sali ovog visokog doma. To se možda radi ispred zadruge ili ispred nekog podruma pića, to nije nivo za ovo mesto ovde, to je prva stvar.Druga stvar, kada se sa toga sastružu sve naslage uvreda i otrova od kojih se oblikuju te reči, ostaje jedno potpuno ništavilo, jedna beskrajna praznina, kao ogledalo ko te reči iznosi ovde, i čoveka koji nije u prilici da nama ovde drži lekcije, jer šta god o sebi mislio, neće nama pominjati nacionalni interes Srba ljubitelj Franje Tuđmana.Ja ne tražim da mi o ovome glasamo, ja tražim da se suzdržim u reakcijama, iako jedina opravdana reakcija je gađenje. Hvala.

Poštovani predsedavajući, reklamiram povredu Poslovnika član 107. drugi stav, na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku korišćenje uvredljivih izraza.

Znate šta, prvo ta odredba Poslovnika je već reklamirana, kolega Orlić je reklamirao, nije mogao da napravi novu povredu Poslovnika dok ukazuje na povredu Poslovnika.To što je neko čovek, taj čovek je sa vama na listi bio, iako je vaša stranka jedna od potpisnica CEFTE, sličnog sporazuma, ali to je njegov problem i on to ne zna, ili

Član 106. kaže da govornik može govoriti samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Gospodin Boško Obradović je govorio o mnogim stvarima, između ostalog je govorio o tome ko je koju stranku formirao. Pa je na primer rekao da je Boris Tadić formirao SNS. Ja se sa tim slažem,

da oni danas budu tu?Ja ću vas podsetiti da je upravo ta većina SNS glasala za poništavanje rezultata na određenim biračkim mestima, što je omogućilo da ga u drugom krugu Radulović, Čanak, Tadić, Čeda Jovanović i ostali svojim glasovima na silu uguraju u NSRS.Prema tome, ako se neko poziva na doslednost, onda treba da bude dosledan do kraja i da govori o svemu. Mi iz SRS mislim da smo jedini koji se mogu pohvaliti time da vode doslednu politiku 25 godina.Ako napadate Ivicu Dačića za promenu koalicionih partnera, onda pođite od sebe. I vi ste bili spremni da uđete u tu Vladu. To što vas nisu hteli, to je vaš problem,

i da dam svoje komentare na diskusiju gospodina Obradovića. Neće biti ličnog obraćanja.Znači pitanje koliko je do sada potrošeno na modernizaciju javne uprave i kako je uopšte ovaj kredit vezan za modernizaciju javne uprave?Svaka reforma uključujući javnu upravu iziskuje troškove koji se obično ispoljavaju u postojećim stavkama u budžetu. Neke stvari dobijamo kao poklon od mnogih. Recimo, radimo tzv. horizontalnu i vertikalnu analizu, radimo kompletan katalog novih radnih mesta, radimo kompletan novi sistem nagrađivanja. Za to će trebati jako mnogo truda da radimo kompletan novi sistem matrica nagrađivanje u javnom sektoru, sektoru, znači, to su zamašne operacije.U Ministarstvu finansija se sada nalazimo u drugoj fazi tog posla, gde smo prve analize već dobili i sada treba na osnovu toga da uradimo akcione planove šta da radimo ove godine, a šta u naredne dve, tri godine, recimo, temeljna reforma poreske administracije, jedan takav dokument. To na zapadu košta hiljada evra, to iziskuje vreme ljudi u poreskoj administraciji, vreme ljudi kod nas, mi moramo, a vi znate po našim zakonima da biste bilo šta menjali, morate da imate novu sistematizaciju koja će predvideti i drugačiju organizacionu šemu i svako mesto. Znači, prvo iziskuje ogromne troškove.Drugo, sredstva ovog kredita koje ste pomenuli i koji se odnosi na podršku reformi javne administracije nisu vezana za te troškove. Ona su namenjena za opštu budžetsku podršku, imajući u vidu da reforma izaziva troškove, dopunski deo toga koji svi znate, a koji nije mnogo popularan da se pominje, a to su troškovi otpremnina i premeštanja ljudi, i prekvalifikacije ljudi. Recimo, mi želimo da u poreskoj administraciji prebacimo 1.500 ljudi sa postojećih koji nisu usmereni na povećanje poreskih prihoda, nego na ispunjavanja administrativnih procedura, da ih promenimo.Vi znate, recimo, horizontalna analiza je pokazala da imamo 15% ljudi na privremeni i povremenim poslovima i 30% ljudi koji se ne bave osnovnim poslom ministarstva, nego se bave administracijom i to na stari na stari način.Znači, to su ogromni troškovi, to je objašnjenje da reforma ima trošak u budžetu. Vaše pitanje je potpuno umesno. Da li smo napravili analizu šta je do sada sve potrošeno. Možemo to da uradimo kao sastavni deo realizacije ovog projekta. Znači, biće čitav niz stvari koje se rade u ovom projektu.Što se tiče konkretnih stvari koje se pokrivaju ovim projektom, kao što se obično radi kod takvih projekata, vi imate matricu mera na strani 32, koja je priložena Zakonu o ratifikaciji, koja ima samo dva člana i prilaže se ceo ugovor o kreditu, a pored tog ugovora imate ceo dokument koji koji se ocenjuje ovaj kredit koji se nalazi na sajtu Svetske banke i na sajtu Ministarstava, gde je napisano do detalja šta sve on uključuje.Znači, ovde uključuje elemente promene, način organizacije i vrednovanja poslova u javnoj upravi, promene javnih nabavki i promeni sistema upravljanja javnim finansijama. Vrlo zamašna tema sa jako mnogo stvari. Mi smo izabrali nekih desetak pokazatelja na osnovu kojih ćemo ostvarivati te rezultate i dobijati sredstva. sredstva su ovde simbolična. Za ovaj obim poslova tih nekih 69 miliona evra, što mislim da je tamo zapisano kao 80 miliona dolara, koji su prebačeni u evre, će biti po 20 miliona u četiri naredne godine. To je jedna mrvica koja kompenzira povećani administrativni trošak kojim ćemo biti izloženi ako ovo budemo radili na pravi način.To je odgovor na pitanje - kako je to vezano. Vezano je i to vrlo jasno. Mi nismo jedina zemlja. To su sve zemlje u svetu tako uradile. Mnogi su imali i radne grupe. Bilo bi dobro da parlament formira svoju grupu koja će pratiti administrativnu reformu i pomagati u celom tom procesu.Drugo, što se tiče budžeta, podataka od neke, čini mi se, primećene nekonzistentnosti, reč je u stvari od dva perioda.

u februaru mesecu, pa je onda Vlada postala tehnička Vlada i mislili smo da nemamo mandat da nastavimo razgovore do formiranje Vlade i zato je to toliko odloženo. Taj Abu Dabi razvojni fond koji je sva ta sredstva preuzeo i upravljanje svim tim takvim kreditima u zemlji koja očigledno ima višak kapitala i koristi taj kapital i za investicione projekte i za strukturne projekte i za ovakve projekte podrške budžetu radi to na mestima na kojima oni smatraju da su važna. Možete da tražite zvaničnu interpretaciju. Oni su smatrali, nisu samo međunarodne finansijske organizacije podržale srpski budžet.Imamo pare od EU, imamo pare od Ruske Federacije, imamo pare od svih međunarodnih organizacija, imamo pare i ove. Prema tome, mi tu nemamo diskriminaciju. Ko želi da podrži naš budžet u sklopu projektovanih deficita ovo su subvencionisane pare koje podrazumevaju da mi kvalitetno radimo. Nemojte da pravite od nečega što je nagrada za naš rad nešto što zvuči

koji brine o tome da imaju „tripl ejl“ rejting. Između ostalog, prešli su i na lokalnu valutu da bi ojačali svoju valutu i njen rejting u svetu.Pažljivo smo gledali, od 1997. godine imaju fiksni kurs prema dolaru po mojim procenama i narednih 10 godina će tako ostati. Oni ugovaraju prodaju naftu u dolarima. Prema tome, ovo je samo njihov pokušaj da dobiju puno priznanje u svetu i održavaju svoj rejting na ovaj način. Tu mislim da nikakvih planova nema.Da li postoji sinergija između toga i projektnih zajmova o kojima pričamo, to možete da interpretirate vi isto kao i ja. Ja mislim da postoji, ali mislim da je to pozitivna sinergija. Ako neko kao što nam Svetska banka daje pare i za podršku budžeta i daje nam pare za projekte, tako je i ovde. Zbog čega neko ko ima takva sredstva na raspolaganju ne bi to uradio? Ponavljam, i Ruska Federacija nas je podržavala i EU, i Svetska banka i Evropska banka.Između banka.Između ostalog, ovaj kredit koji pominjete, drugi koji sam pomenuo, ima deo koji daje EU. Postoji tzv. „sektor badžet suport“ koji ide paralelno sa ovim kreditom Svetske banke i koji će vrlo skoro doći ovde takođe na ratifikaciju.Što se tiče veza između para koje idu na podršku budžetu i svega ostalog, mislim da je to nešto što je trebalo svima da bude očigledno. Ne bih želeo da moje pojašnjenje zvuči kao da nekom dociram, ako vi finansirate budžet i samim tim finansirate ceo sistem transparentnosti budžeta, pogledajte budžet koji je javni dokument, od prošle godine. U članu 3. imate deo finansiranja koji se odnosi na finansiranje deficita i posle toga imate deo koji se odnosi na finansiranje projektnih zajmova, sve do detalja.Planiramo da u narednom periodu to produbimo. Moram da objasnim ovo. Stalno se vraćamo na isto.

Tu je dobrodošla vaša sugestija, kritika i sve ostalo, ali nemojte da kažete da nije jasno kako je.Protivrečnost. U sledećoj rečenici kažete – a tamo gde direktno koristimo sredstva

onda ne znam koje rešenje postoji. Jedna je opšta budžetska podrška koja preko ovoga recimo pomaže i subvencije u poljoprivredi i razvoj i zaštitu od poplava i sve živo što radimo u budžetu. Ta veza bi trebala da je očigledna svima. Da li se ona u realizaciji radi na najbolji način, da li možemo da radimo bolje, mislim da ćemo to pokušati tzv. programskim budžetiranjem da uradimo, da programi naprave tu vezu između deficita budžeta i svih programa i rezultata. Hvala. Zahvaljujem.Pravo na repliku, narodni poslanik Marko Đurišić, ako je po tom osnovu zatražio reč.

prethodne Vlade i gospodina Borisa Tadića, pošto te dve politike su nebo i zemlja. Potpuno se razlikuju i politike koju je vodila tadašnja Vlada i ova sadašnja Vlada i unutrašnje prilike.Kada

a tajno je očigledno govorila nešto drugo i tada je neke obaveze očigledno preuzela.Onda ministar ovde kaže, i meni je prosto neverovatno da nema reakcije na to, kaže kako je činjenica da mi danas ratifikujemo Međunarodni ugovor u parlamentu Srbije posledica toga što je Berlinski proces, da bi mogli da nastavimo, moramo da ratifikujemo sve dogovore. Ko je odgovoran za to što u Berlinskom procesu su postavljeni takvi uslovi pred Srbiju? Da li je odgovoran Boris Tadić za nešto što je započeto 2013. godine, Berlinski proces je započeo? Ko je odgovoran? Ko je bio premijer? Ko je bio u toj 2012. je postignut dogovor o regionalnom predstavljanju na regionalnim konferencijama, a ne da se potpisuju i u srpskom parlamentu i ratifikuju međunarodni ugovori. I to je posledica vaše politike.Pa onda ministar kaže jednu neverovatnu stvar, kaže – ja bih bio srećan da Kosovo sa zvezdicom traži članstvo u UNESKO-u. Kako možete da budete srećni? **Veroljub Samo vas ta zvezdica izgleda čini nesrećnim, što nema zvezdice. Ako imamo najbolje prijatelje sada u svetu, kako ste došli do toga da se Kosov prima, gde se sve prima

Orlić** Vezano za član 104. i pravo na repliku,koju je upravo koristio narodni poslanik, gospodine predsedavajući, ne znam da li se to čulo, pošto je bilo vrlo glasno i delovalo poprilično haotično. Ovo je bila zloupotreba prava na repliku.Dakle,

njoj.Mislim da je ovde bilo prostora za reakciju, a kad smo već kod obrazloženja šta se ovde dešava, bilo bi podjednako neprikladno ako bih sad ja iskoristio ovu priliku da njemu kažem da je ono što je upravo uradio možda svojevrsna potvrda nezvanične koalicije, koja je bila ovekovečena na tribini ispred RIK-a. Ukoliko to bude bio neki zajednički pravac, trebalo bi imati na umu da to onda podrazumeva koaliciju sa onima koji su se hvalili i na sednici Odbora za KiM, a i danas, da su najbolji učenici Edite Tahiri i da imaju nameru da je nadmaše. Hvala vam. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, pre pola sata sam tražila repliku na izlaganje gospodina Boška Obradovića, gde je naveo niz uvreda i laži

hvalio da su DSS i Srpska pravoslavna crkva napravila Dveri, a posle toga je ušao u finansiranje od strane gospodina Đilasa, 2012. godine na izborima.Prema tome, vi ste bili ti koji ste pravljeni, a s tim što nikada niste imali politiku i danas nemate politiku. S obzirom da imam pravo i na drugu repliku prethodnog govornika, kada je takođe pomenuta stranka, rekla bih, citirala bih jednu rečenicu gospodina, pokojnog, Tijanića, koji kaže: „Svako se kreće u granicama svoje pokvarenosti“. Sve ono što mislite da biste vi radili, pripisujete SNS.Nikada nećemo priznati nezavisno Kosovo, ali to na šta ste vi spremni da priznate, to verovatno građani Srbije jako dobro prepoznaju, pa vam na izborima ne daju više od 5 procenata. Hvala. Javio sam se iz dva razloga. Prvo, da se izvinim, moraću da izađem na sastanak sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost Ruske Federacije, gospodinom Patrušev, ali ću se vratiti, a verovatno će i biti pauza, pretpostavljam.Što se tiče ovih stvari o kojima je govoreno, samo bih podsetio šta piše u Sporazumu o regionalnom predstavljanju. To je dogovor o regionalnom predstavljanju i saradnji, ne samo o predstavljanju. U njemu jasno piše – Kosovo sa zvezdicom je jedini naziv koji će se koristiti u okviru regionalne saradnje. Obe strane potvrđuju svoju posvećenost delotvornoj, inkluzivnoj, inkluzivno znači da svi učestvuju, i reprezentativnoj regionalnoj saradnji. Kosovo učestvuje za svoj račun i govori za sebe na svim regionalnim skupovima. Kada se novi sporazumi parafiraju ili potpisuju, predstavnik Kosova sa zvezdicom će se potpisati pod nazivom iz gore navedenih paragrafa.Prema tome, nemojmo sada da govorimo da je reč samo o predstavljanju. Reč je o saradnji, o sporazumima koji će se potpisivati, ali ja podržavam to. Nemojte sada da mislite da sam protiv toga što je dogovoreno. Izrazio sam žaljenje zato što Kosovo, pa i neke zemlje EU, zaboravljaju na ovaj sporazum i veoma često u međunarodnim organizacijama se se trude da se bez ikakve zvezdice i svega ostalog oni učlanjuju.Kada je reč o drugim temama, podsetio bih da ovo nije prvi put da se srećemo sa ovakvim problemom.

Pa, ne može sada u Sporazumu da se definiše da će obim teritorije da se definiše u pregovorima, ali šta je drugo što može da se uradi?CEFTA sporazum koji je potpisao gospodin Parivodić, to je bilo pre proglašenja nezavisnosti Kosova,

pričate?Kosovo sa zvezdicom u stvari označava da je to ono što mi smatramo i piše u fus noti – u skladu sa Rezolucijom 1244. Prema tome, šta, u čemu je razlika? Vi sada kažete da ste vi bili u pravu što ste potpisali ovako, a sada ovde nešto niste u pravu.Teške su teme i zaista ja bih bio srećan kada bismo umesto toga, sada govorimo o nečemu što nije realno da možemo da uradimo, da gledamo kako ćemo dalje kada je reč o spoljnoj i unutrašnjoj politici i niko, nažalost, toliko dugo godina traju ti problemi da ponekad mi mislimo da možemo da uradimo, da je dovoljno reći mi ne priznajemo sad to ništa i mi ćemo sada sve to da se pravimo kao da se ne dešava. Nažalost, dešava se.Znate, bio sam, kao što ste rekli u svim nekim strukturama i bio sam kada je proglašena nezavisnost i tada sam bio opozicija. Ne, 2008. godine kada je proglašena nezavisnost bila je Vlada Tadića i Koštunice i Koštunica je bio premijer. Mi smo bili u opoziciji, to su retki trenuci, ali eto. Znate šta, vi sada pričate o tome, a to bi bilo kao kada biste Zvezdu ili Partizan napadali pa što su toliko godina šampioni. Pa, ne borim se valjda da idem u drugu ligu.Ovde ligu.Ovde je reč o tome da postoje neke stvari koje se u međunarodnim odnosima i međunarodnoj politici dešavaju i bez

Kosova. Ima 85 zemalja koje još nisu priznale nezavisnost Kosova i zato moramo da radimo na tome ukoliko želimo da se ozbiljno suprotstavimo.Mi ne vodimo izdajničku politiku. To su reči koje ste vi upotrebili i mislim da te reči nisu korektne, nisu ispravne, jer mi žrtvujemo, neko će reći žrtvujemo evropski put. Ne žrtvujemo ga, ali ga namerno kažemo i usporavamo, ne moramo po svaku cenu da otvorimo neka poglavlja ako ako je uslov za to da Srbija da svoju imovinu oko Telekoma itd. Nećete otvoriti poglavlja, pa šta, to ne znači da ćemo mi sada da potpišemo sve to. To je jedinstven stav Vlade Republike Srbije i mi nismo saučesnici u pravljenju nezavisnog Kosova, ali moramo da spasimo što se spasiti može. I, u svemu tome, treba da budemo realni, da ne mislimo da će zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije rešiti problem Kosova.Zato je važno da u narednom periodu, čini mi se, mnogo bolje uđemo u razumevanje ovih procesa koji se dešavaju i da ne mislite da tu ima bilo kakvih tajni. Nema nikakvih tajni, sve se ovde već dovoljno zna, u novinama se piše i više nego što uopšte postoji kao bilo kakav dokument.Na dokument.Na kratko ću izaći, nadam se da će biti pauza, čuo sam da će biti pauza od pola tri ili od dva, pa ću se vratiti, ali to je dokaz kakve kakve sve međunarodne obaveze mi imamo. Nije sad samo EU, imamo Rusku Federaciju kao veoma značajnog faktora i jednostavno, mi nemamo razloga ni sa kim da pravimo ni dobre ni loše odnose na štetu nekog drugog. Najvažnije je da gledamo svoje interese kao što to i Englezi kažu - stalni su samo interesi, prijatelji i neprijatelji su prolazni.U tom smislu, naš jedini glavni interes je Srbija. Zato vas pozivam da ovom pitanju priđete tako, a ne sada da ispadne da je pitanje zvezdice i fusnote, najveća nacionalna izdaja ili to jednostavno realno i suštinski nije tačno. I zato sam se sve ovo vreme i toliko javljao. Hvala vam. Hvala